между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект № 992-02-35 за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, внесен от Министерския съвет на 16 септември 2010 г. На заседание, проведено на 30 септември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на 7 септември 2010 г. в Берн. На заседанието присъстваха министърът на управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и Евдокия Кръстева – началник отдел „Програми и финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие от министерството. Законопроектът беше представен от министър Дончев. Българо-швейцарската програма е част от одобрената от Федералния съвет на Конфедерация Швейцария финансова помощ за България и Румъния в размер на 257 млн. швейцарски франка. Предвиждат се 76 милиона от тях да бъдат предоставени за изпълнението на програмата за период на финансов ангажимент пет години и период на разплащане на средствата до десет години от датата на одобрение на финансовата помощ от Парламента на Конфедерация Швейцария. Основните цели на програмата са: да допринесе за намаляване на икономическите и социални неравенства между България и по-напредналите държави в Европейския съюз; - намаляване на икономическите и социални неравенства между динамичните градски центрове и структурно по-слабите периферни райони на България. Приоритетните области, към които ще бъде насочена помощта, са: - сигурност, стабилност и подкрепа за реформи, в това число укрепване на социалната сигурност, борба с корупцията и организираната престъпност, дейности на неправителствени организации, пряко допринасящи за предоставянето на социални услуги, както и за разрешаване на проблеми с околната среда; - въвеждане на услуги за грижа по домовете като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора, хора с увреждания и хронични заболявания и други; околна среда и инфраструктура, в това число управление и третиране на опасни отпадъци, рехабилитация на замърсени зони, рециклиране на твърди отпадъци, въвеждане на възобновяеми енергийни системи – биомаса, слънчева енергия, геотермална енергия и други; насърчаване на частния сектор, в това число подобряване регулацията на финансовия сектор и укрепване на финансовите услуги, развитие на частния сектор и стимулиране на износа на малките и средни предприятия и други; развитие на човешките ресурси и социални дейности, в това число разширяване на академичния обмен между България и Швейцария, подпомагане на българо-швейцарски изследователски дейности. След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на 7 септември 2010 г. в Берн.” Благодаря на госпожа Стоянова. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по обсъжданата ратификация?

за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейския съюз. Моля, гласувайте.

социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, подписано на 7 септември 2010 г. в Берн.

относно изпълнението на Българо-швейцарската Програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейския съюз. Моля, гласувайте.

Госпожо председател, процедурните предложения са две. Първото е на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за удължаване срока за писмени предложения между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, № 002 01 48, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2010 г. със седем Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване на Закона за преодоляване и разкриване конфликт на интереси.

Второто предложение – пак на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за удължаване на срока за писмени предложения между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс,

На заседание, проведено на 30 септември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г. На заседанието присъства госпожа Деница Николова – директор на дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която представи законопроекта. Проектът предвижда създаването на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Холдинговият фонд

Срокът на споразумението е 3 години. Финансирането на проектите може да се осъществи под формата на заеми, банкови гаранции и дялово участие. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т.

Благодаря, госпожо Стоянова. Следва доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, с който ще ни запознае председателят й Любен Татарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г., № 002-02-32, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 23 септември 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г., внесен от Министерския съвет. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Проектът на Финансовото споразумение с Европейската инвестиционна банка предвижда създаването на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) като отделно звено в рамките на Европейската инвестиционна банка чрез трансфер на 33 млн. евро.

Основна задача на Холдинговия фонд е да създаде фондове за градско развитие, които да инвестират в публично-частно партньорство или в други градски проекти в седемте големи града в страната – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Финансирането на проекти от страна на фондовете за градско развитие може да бъде под формата на заеми, банкови гаранции и дялово участие. Контролът на дейността на Холдинговия фонд ще се осъществява от Инвестиционен съвет в състав от петима членове, които ще се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Срокът на споразумението е три години, като след изтичането му създадените фондове за градско развитие могат да продължат да съществуват, като ще отчитат дейността си директно пред Управляващия орган на Оперативна програма Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 13 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание

Следва доклад на Комисията по външна политика и отбрана. Кой ще ни запознае с това становище? – Председателят й Доброслав Димитров. Заповядайте.

на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г., № 002-02-32, внесен от Министерския съвет на 8 септември 2010 На редовно заседание, проведено на 17 септември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. В Споразумението е заложено създаване на Холдингов фонд между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инициативи в градските райони (JESSICA). Финансовото споразумение е подписано от двете страни на 29 юли 2010 Холдинговият фонд по JESSICA се създава като отделно звено в рамките на Европейската инвестиционна банка чрез трансфер на 33 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” по сметка на Европейската инвестиционна банка. Срокът на споразумението е три години. Основната задача на Холдинговия фонд е създаване на фондове за градско развитие, които да инвестират в публично-частно партньорство или в други проекти в градските райони в седемте големи града в България – София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе и Плевен. Разходите за управление на Холдинговия фонд възлизат средно годишно на 1,7 на сто от общия ресурс, вложен във фонда. Създадените от Холдинговия фонд фондове за градско развитие могат да продължат съществуването си след изтичане на срока на действие на Финансовото споразумение, като ще отчита дейността си пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. Финансовото споразумение не предвижда вземането на държавен заем, а предлаганият законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г., г., № 002-02-32, внесен от Министерския съвет на 8 септември 2010 г. На извънредно заседание, проведено на 17 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. заседанието на комисията взе участие госпожа Лиляна Павлова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото финансово споразумение за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA). Пълното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отразява следните основни моменти: Цел на финансовото споразумение е създаването на Холдингов фонд по инициативата JESSICA и договаряне на правилата за управлението му. Холдинговият фонд по JESSICA се създава като отделно звено в рамките на Европейската инвестиционна банка чрез трансфер на 33 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” по сметка на Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка. Финансовият ресурс е одобрен с решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” от 30 април 2009 г. в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Основна задача на Холдинговия фонд е да създаде фондове за градско развитие, които да инвестират в публично-частни партньорства или в други градски проекти в седемте големи града в България – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Русе и Плевен. Срокът на Споразумението за създаване на Холдингов фонд по JESSICA е три години. До изтичането на този срок фондовете за градското развитие трябва да инвестират целия вложен в тях финансов ресурс в публично-частни партньорства или в други градски проекти, които отговарят на определени изисквания. Финансовото споразумение не предвижда приемането на нормативни актове или изменения и допълнения на законодателството на Република България и не съдържа разпоредби, които изискват изменения в Конституцията на Република България. Споразумението не предвижда вземането на държавен заем, поради което не е необходимо изпълнение на процедурата по чл. 84, т. Националното съфинансиране за процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по JESSICA е предвидено в Индикативната годишна работна програма за предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна по Оперативна програма „Регионално развитие” за 2010 г. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на

народни представители, които желаят да се изкажат по законопроекта? Няма желаещи. В такъв случай закривам дискусията. Поставям на първо гласуване

на гласуване законопроекта на второ четене, така както беше докладван от председателя на комисията.

госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, представям ви Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, № 002-01-30, внесен от Министерския съвет на 19 април 2010 г., приет на първо гласуване на 18 юни 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Не виждам желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона, така както беше докладвано по вносител.

и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 4, ал. 3 се изменя така: „(3) Насърчаването на научноизследователската дейност по ал. 1 включва и стимулиране на международното научно сътрудничество, на участието в европейски и трансевропейски научни програми, както и участието в създаването на общоевропейско изследователско пространство.”

Комисията подкрепя предложението по принцип. Легалната дефиниция на „Уникална научна инфраструктура” е отразена на систематичното й място в § 1 от Допълнителната разпоредба. Има предложение на народните представители Ирена Соколова и Стефани Михайлова. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.

„2. създава условия за съгласуваност на политиките в областта на образованието, науката и иновациите; 3. насърчава взаимодействието между научната дейност и икономиката чрез изграждане на инструменти за общи действия;”; б) досегашната т. 2 става т. 4;

проекти”; д) създава се нова т. 7: „7. насърчава изграждането на научна инфраструктура, на достъп до електронни научни бази данни;”;

инструменти за стимулиране на заявителската активност за закрила на изобретенията и полезните модели, разработени в резултат на научноизследователската дейност; 11. съдейства за достигане на научния продукт и неговото разпространение към всички области на икономиката; 12. подкрепя дейности, насочени към отваряне на пазара на труда и създаване на мостови структури между университетите, научните организации и бизнеса; 13. подпомага и насърчава научните изследвания чрез подкрепа на международни програми и инициативи на принципа на споделеното финансиране;”; з) досегашната т. 7 става т. 14; създава специализирана рамка, ред и условия за експлоатация на уникална научна инфраструктура.”. 2. Създава се нова ал. 3:

§ 4: „§ 4. Създава се чл. 6а: „Чл. 6а. (1) За стимулиране на български учени и научни колективи министърът на образованието, младежта и науката може да учредява награди за принос и постижения в областта на научните изследвания. (2) Наградите по ал. 1 се присъждат при условие и по ред, определени с акта за учредяването им.”

в т. 2 думите „и план за действие” се заличават, а думата „включващи” се заменя с „включваща”. 2. В ал. 4 думите „Отчетът и анализът се изготвят” се заменят с „Анализът се изготвя”.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6: „§ 6. Създават се чл. 7а и 7б: „Чл. 7а. (1) Министърът на образованието, младежта и науката издава Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания”. (2) Научноизследователската дейност на висшите училища и на научните организации, както и дейността на Фонд „Научни изследвания” се оценяват периодично на базата на критерии и при условия и по ред, определени с правилника по ал. 1.

получените от научните организации и висшите училища ресурси от националния бюджет, бюджета на Общността и от други източници; 5. научна инфраструктура и научни комплекси; 6. програми в областта на научните изследвания, финансирани от държавата. (2) Физическите и юридическите лица, кандидатствали и получили финансиране за за научноизследователска дейност по реда на този закон и на други нормативни актове и Фонд „Научни изследвания”, изпращат в Министерството на образованието, младежта и науката данните по ал. 1 за включване в регистъра за научната дейност.” Желаещи да вземат отношение? Заповядайте. Народният представител Лютви Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Всъщност § 6 представя философията на разглеждания законопроект. Убеден съм, че този законопроект се внася заради § 6, който обсъждаме сега. Бързам обаче да кажа, че философията, застъпена в този § 6, както и в целия закон, с много малки изключения е грешна и ретроградна. Този текст е в грубо противоречие с принципа за университетската автономия, който принцип се реализира именно и преди всичко в научноизследователската дейност на висшите училища. Какво означава един министър да има мерака да контролира научноизследователската дейност на автономните научни организации и висши училища? Каква е тази претенция? При това, забележете, той – министърът, независимо как се казва, щял в наредба да опише обективните критерии, по които ще се оценява научноизследователската дейност. Само да ви припомня, че основните спорове във връзка с отмяната на Закона за научните степени и звания и замяната му със Закона за развитието на академическия състав бяха на тема: „Дали може да има обективизирани критерии за оценка на научното израстване на кадрите, на учените?”. От тая трибуна се твърдеше, че това е абсолютно невъзможно и по тази причина трябва да се ликвидират всички структури, които се занимават с тази проблематика. Режимът трябва да бъде тотално децентрализиран и че дори идеята за правилника, който да съдържа някакви критерии, се прие с огромни мъки, сякаш се прави компромис с Бог знае каква експертна убеденост. Само че, както виждате, този закон е направен на пух и прах от Конституционният съд и системата за научно израстване е блокирана. Стотици процедури са висящи. Питам: кой ще поеме политическата отговорност за всичко това? Защо в тази зала се правим, че нищо не се е случило? Случи се и отговорност на парламента е да уреди онези отношения, които се пораждат от акта на обявяване на противоконституционност на цели 16 разпоредби – близо половината разпоредби на този закон. И този текст, който сега обсъждате, също е с достатъчно основания или поражда основателни съмнения дали не е в колизия с принципа на автономията. В единия случай няма обективни критерии, защото имаме определена цел, която преследваме, в другия случай тези обективни критерии са възможни и ще бъдат разписани от контролиращия орган. Предлагам § 6 да отпадне. Съжалявам, че нямам повече време да развия тезата си, но, уважаеми колеги, призовавам ви да излезете от състоянието на унес и най-малкото да се разколебаете в претенцията за непогрешимост на министъра, защото откровено Ви подвеждат. Съдбата на Закона за научните степени и звания ще бъде последвана и от други негови актове, включително и този закон цели само едно – повече контролни функции за почитаемия министър за сметка на автономията на висшите училища. Благодаря.

Доколкото си спомням, ние обсъждаме друг закон, а не Закона за развитие на академичната общност. Това – първо. Второ, аз внимателно изчетох постановките на Конституционния съд и твърдя, че противоконституционни са именно тези постановки. Мога да го докажа всеки миг. Не може да се обявява например за противоконституционна постановката, че професор може да бъде избран без да си бил асистент. Трябвало да бъдеш непременно асистент, доцент и тогава да станеш професор. В целия свят е точно обратното и Конституционният съд от тази работа нищо не разбира. Нямам право да се бъркам в работата на Конституционния съд, но като български народен представител и като гражданин мога да дам оценка на неговата работа. Неговите постановки, особено последната година-година и половина пък и преди това, повечето от тях са неправомерни, противоконституционни и антилогични по смисъла на правото. Мога да го докажа и имам в себе си документ, че 1997 г. Конституционният съд е издал една постановка, в която се казва, че България не е европейска държава. Сериозно говоря, не говоря глупости. Казвал съм го и друг път от тук. Законът за академичната общност може да има всякакви слабости, но антиконституционни постановки той не провежда. не провежда. Там, разбира се, след дълги обсъждания има неща, които може да не са най-съвършените, но не е работа на Конституционния съд да ги усъвършенства. Това го казвам само на господин Местан, понеже той се захваща за една материя, която, колкото и да е общоприета, че всички могат да се изказват по нея, все пак тя има своите деликатни моменти, в които ... Ще ви кажа, аз не взимам участие в обсъждането на този закон и няма да взема участие по една много проста причина. Господин Местан, защо ни е закон като няма пари? Законът се провежда с пари, реформата се провежда с пари. Какво правим тук? Нямаме пари за научни изследвания, правим закон,

Няма. Господин Местан, имате право на дуплика. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател. Всъщност отправената реплика беше по-скоро към Конституционния съд,

всъщност репликата не съдържаше и една дума, с която да бъде оспорена контратезата ми, че е абсолютно ретроградно, недопустимо министърът да иска от българския парламент да му делегира права на контрольор на един творчески процес. Това е ретроградно и това не бе оборено. Благодаря. Благодаря. Други народни представители желаят ли да се изкажат по предложените редакционни текстове на § 6? Министър Игнатов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Всъщност няма нищо по-уморително от това ежедневно да обясняваш, че слънцето изгрява от изток и залязва на запад. Параграф 6 така, както е формулиран тук, всъщност от години, най-малко от две, е изискване към министерството при изпълнението на Закона за държавния бюджет. Тук става дума за контрол не на мисловната дейност, а става дума за нещо елементарно – след като една дейност се финансира, трябва да се контролира и това няма нищо общо, и не е намеса в университетската автономия. Понеже господин Местан постоянно говори за нещо, което е ретроградно и недопустимо, длъжен съм да ви кажа,

заради това, че съм освободил един човек от министерството. Българското Народно събрание има други задачи, то не се занимава с проблема за госпожа Мариана Георгиева, още повече че ние сме в криза. Така че, господин Местан, ретроградно и недопустимо е да хабите времето и в комисия, когато работим, и тук. Може да се проверят стенограмите и ще видите, че 80% от стенограмите са лични нападки и обиди.

Благодаря, господин председател. Възползвам се от правилника, който ми разрешава да отговаря на лични обръщения и за последен път ще се обърна към министъра с призив да не се взима толкова на сериозно, защото не е от хората, които могат да заслужат личното ми отношение. Ще ви моля от тази трибуна да не използвате имена на хора, които не могат да се защитят, защото нямате право на това. Що се отнася до политиката за освобождаване на кадрите, тя е уязвима. Вие провеждате истинска чистка, която не се изчерпва с едно уволнение. (Силен до прочистване на всички кадри само в съмнение, че са близки до ДПС, дори само името ви е критерий! И не случайно поставих този въпрос на парламентарен контрол. Вече стигате до директори на основни училища, директори на селски училища. хайде. ЛЮТВИ МЕСТАН: Хайде, хайде – това „хайде” ще го кажете на себе си! Що се отнася до загубата на време, ще видите колко парламентарно време ще се загуби за разглеждането на новия Закон за развитието на академическия състав, отменен от Конституционния съд. Ето това ще бъде загубата на време и всички ще платим цената на некомпетентността, която роди противоконституционния закон. Това е същинският дебат днес. И обсъждаме втори, абсолютно некомпетентен акт, на некомпетентния министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.

Комисията за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав: Юлиана Колева, Красимир Ципов, Захари Георгиев, Румен Такоров, Тунджай Османов, Ердоан Ердоан Ахмедов, Петър Хлебаров, Венцислав Лаков, Иван Иванов, Любомир Иванов, Димитър Чукарски, обявява следните резултати: Общ брой на гласувалите народни представители – 214. Гласували „за” Константин Пенчев – 137. (Ръкопляскания.) Сабрие Сапунджиева – 51. Брой саморъчно направени бюлетини – не се откриха такива. Брой бюлетини в изборната кутия без пликове – не се откриха такива. Брой бюлетини, в които знак „Х” е поставен в повече от едно квадратче – не се откриха. Брой бюлетини, в които знак „Х” не е поставен в нито едно квадратче – 21. Брой пликове с две или повече бюлетини с различно съдържание и празни пликове – 1 брой с две и повече бюлетини с различно съдържание и 4 броя празни пликове. Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване на основание чл. 91а, ал. 1 и чл. 86 от Конституцията на

Благодаря Ви, госпожо Колева. Да поздравим избрания от нас омбудсман на Република България! Клетвата от него ще бъде положена по-късно, след освобождаването му като административен ръководител и като магистрат от Върховния административен съд. Заповядайте, господин Василев.

Предполагам, че народните представители в момента се смеят на избраната кандидатура за омбудсман на Република България. Правя предложение комисията да извърши повторно броене на бюлетините (смях), защото в „Ред, законност и справедливост” сме убедени, че е станала някаква грешка. Не е възможно един човек, който е бил партиен секретар от БКП, след това е минал през БСП, след това е бил ръководен кадър на НДСВ, след това е преминал към ГЕРБ, човек, който не си е декларирал имотите пред Сметната палата, човек, който в момента има висяща проверка в Комисията по етика във да бъде избран за омбудсман. Това са мутантите на прехода, дами и господа, за които „Ред, законност и справедливост” непрекъснато говори. Това е мутант, който е мутирал, минал е през абсолютно всичко възможно в тази държава. Не може символът на корупцията да бъде избиран за омбудсман. Но, защо искам повторно броене? Искам повторно броене заради две неща. Защото този човек се подигра с националното достойнство на България, когато отказа регистрацията на българските медици за евродепутати. Ще минат 20 години, аз съм обещал да напиша книга, как „Ред, законност и справедливост” влезе в затвора „Джудейда” и ще разкажа за нашите приятели от целия цивилизован свят, които ни помогнаха да вземем автентичните подписи на българските медици в затвора „Джудейда”. Този човек обаче се подигра, защото на делото съставът, който той ръководеше тогава, когато минаха пледоариите, аз се обърнах и видях, че всички плачеха, дори репортерите плачеха. Този човек

Не може един човек, който една година преди случката с бедните магистратски деца в Приморско да е знаел за това... Моля Ви, напуснете трибуната. Благодаря. Отказвам да подложа на гласуване Вашето процедурно предложение, тъй като коментарът Ви беше изцяло по същество, Вие не оспорихте по никакъв начин процедурата, която е извършена от колегите. Господин Стоичков, заповядайте.

се заменят с „Национален съвет за наука и иновации”. § 8. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и продоволствието” се заменят с „Министерство на земеделието и храните”. § 9. В чл. 11 думите „Националния съвет за научни изследвания” се заменят с „Националния съвет за наука и иновации”.”

Дейността на съвета се подпомага от Министерството на образованието, младежта и науката.” Предложение на народните представители Соколова и Михайлова по § 7: „§ 7 да отпадне.” Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага §7 да се отхвърли.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 10: „§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Фонд „Научни изследвания” има за цел да подкрепи проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени със: 1. Националната стратегия за научни изследвания; 2. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и трансевропейски инициативи; 3. Европейската и национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура.” 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Фонд „Научни изследвания” работи в координация с другите финансиращи институции на приложни научни изследвания.” 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. ал. 4. 4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: „(5) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол на дейността на Фонд „Научни изследвания”.”

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя изказване в подкрепа на § 8, защото смятам, че има необходимост финансирането на проектите за научни изследвания от Фонд „Научни изследвания” да следва определени критерии, разписани именно в закона. Явно е, че финансирането ще се съобрази първо с приоритетите на българската държава, изведени в Националната стратегия за научни изследвания, естествено в рамковите програми, с определени приоритети на Европейския съюз и Европейската национална пътна карта. Подкрепям също така безусловно и ал. 5: „Министърът на образованието, младежта и науката да осъществява контрол и да извършва анализ за дейността на Фонд „Научни изследвания”. Бързам да ви кажа, че всъщност това се имаше предвид като отклик и на препоръките на Сметната палата за необходимостта от контрол. контролът не само че е допустим, той е задължителен. Защото този фонд е пряко към министъра на образованието и науката и той трябва да осъществява контрола. Това е препоръката на Сметната палата. Тук контролът е не само допустим, той е задължителен. Питам обаче: какъв е този правилник, издаден от министъра, с който по спорната предишна алинея, която сляпо подкрепихте за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност на автономните висши училища? Не смесвайте нещата. Съзнателно ги смесвате! Абсолютно преднамерено се опитвате да представите и позициите ми по този законопроект и по други като лично мотивирани. Удобно, но дълбоко невярно! Позицията ми е принципна. Убедено ще подкрепя § 8. Включително и правото на контрол върху дейността на Фонд „Научни изследвания”. Също така убедено обаче отхвърлих като недоразумение, за да не използвам по-силни епитети, идеята, с правилник, издаден от министъра да се анализира, едва ли не да се контролира научноизследователската дейност на автономните висши училища – един творчески процес. Толкова за изясняването кога правилникът е допустим и задължителен – да, този допустим и задължителен и кога наистина мирише на ретроградност. Разбира се, има един недостатък тази разпоредба, че тя извежда на първо място като критерий за финансиране на научни проекти от Фонд „Научни изследвания” националната стратегия за научни изследвания. Аз бях коректен и в комисията да заявя, че ние носим нашата отговорност да не сме ви оставили в наследство приета Национална стратегия за научни изследвания. Това е наша политическа отговорност. Само че за 15 месеца вместо да си играете на изменения в закона, които да дават на министъра контролни функции чрез едни или други правилници, може би като нова политическа сила, като ново мнозинство, да насочите усилията си именно към разработването на една такава национална стратегия за научни изследвания. Защото затова, че не сме го направили, ние получихме нашата оценка на изборите, а вие дойдохте не за да се оправдавате с това, което ние не сме направили, а за да сторите това, което ние не сме успели да направим. Затова големият въпрос, който поставям, подкрепяйки § 8, е: кога вместо противоконституционни закони, най-сетне ще ни се предложи на вниманието проект за Националната стратегия за научни изследвания?

Няма. Госпожо Богданова, имате думата за изказване.

министър, бих искала да кажа, без да слушам твърде нелепи реплики отсреща, че нито определението на премиера, нито думите преди малко по адрес на Конституционния съд приличат на тази зала. Ще ми се обаче съвсем по технологията на приемането на закона да кажа нещо, което, според мен, е принципно. Да, аз, подобно на колегата Местан, твърдя, че текстът на § 10 е добър. Или § 8 на вносителя, няма значение. Твърдя, че националната стратегия за научни изследвания трябва да присъства и да бъде определяща. Лично аз обаче няма да подкрепя този текст. Ще се въздържа от подкрепата му, защото смятам, че когато пишем текстове, които очакваме да сработят, те трябва да бъдат защитени с всички компоненти вътре. Вярно е, че национална стратегия за научни изследвания няма. Вярно е, че ние вече няколко пъти поемаме отговорността за това, че сме я разработили, но Народното събрание не я е приело. Вярно е, че сме предоставили на сегашното мнозинство вариант за стратегия и две обемни стенограми от обсъждания на широка група специалисти, представители на научната, на академичната общност, които най-малко твърдя, че в рамките на година и няколко месеца не са придобили кой-знае колко сериозни различия. Но също така е вярно, че ние днес ще приемем един мъртъв текст, който няма как да сработи, след като стратегия няма и след като, дори в Преходните и заключителните, или в Допълнителните разпоредбите, както сме ги оформили, няма предвиден срок, в който стратегията да бъде разработена, и според мен това беше коректният подход. Нямаше никаква пречка да предвидим един срок от 6-8 месеца, какъвто министър Игнатов намира за обозрим, ако оценката, която той заяви пред комисията, е вярна, в който да е ясно, че текстовете, които ще приемем след малко, а и още един, няма да бъдат неработещи текстове, а само добре звучащи. В този смисъл аз ще се въздържа от подкрепата на § 10, както го е обявила комисията и, за да не вземам думата отново, по текста на § 14, който става § 16, който също е коректен, но също е свързан със залагане като критерии на националната стратегия за научни изследвания, която не е ясно в какво време ще се появи и кога тези текстове ще станат приложими. Благодаря.

Към фонд „Научни изследвания" се създават временни и постоянни научно-експертни комисии. (2) Временните научно-експертни комисии организират оценяването и извършват класиране на кандидатстващите в конкурсите научноизследователски проекти в съответствие с критериите по чл. 25 и съответната методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти, одобрена от Изпълнителния съвет. съвет. (3) Постоянните научно-експертни комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на финансираните конкурсни проекти в съответните научни направления.”

По § 21 има предложение на народните представители Соколова и Михайлова.

т. 1: „1. насоченост на изследванията в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания;”. 2. Досегашните т. 1-3 стават съответно т. 2-4. 3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думите „свързани с” се добавя „нови знания и”.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 16, както е по доклад.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 14а, който става § 17, със следната редакция:

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ирена Соколова и Стефани Михайлова, което комисията подкрепя за създаването на § 14а, който става § 17.

предложение от народните представители Соколова и Михайлова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 15, който става § 18: „§ 18. Създава се чл. 27а: „Чл. 27а. Конкурсните научни проекти задължително съдържат: 1. анализ на състоянието на изследванията по проблема; 2. цели на проекта, хипотези и подходи за постигането им; 3. методи, апаратура и изследователски техники; 4. план на изследванията и на дейностите, изпълнявани от участниците и членовете на научния колектив; 5. очаквани резултати; 6. план за реализация и разпространение на резултатите от научния проект; 7. обоснован финансов план.” Изказвания, колеги? Заповядайте, господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това е предложение за създаване на нов член в закона и се използва изразът „конкурсен научен проект”. Ще моля вносителят да обясни какво означава това! Обърнете внимание, повтарям израза.

Имате предвид, че научните проекти, които участват в конкурс за финансиране, трябва да съдържат тези и тези реквизити, за да могат да участват в съответен конкурс за финансиране? Ако имате предвид това, го кажете по този начин! Но изразът „конкурсен научен проект” е абсолютно недопустим! Може би искате да уредите условията, на които трябва да отговаря един научен проект, за да участва в конкурс?! конкурс?! „Конкурсен научен проект” може би заслужава вниманието и на специализираните институции, защото на мен няма да ми повярвате, но поискайте мнението най-малкото на този храм на науката, който и без това е докаран до просешка тояга, там има достатъчно умни глави, които ще ви обосноват недопустимостта на подобен израз. „Конкурсен научен проект”, следователно има неконкурсни научни проекти!

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 18 съгласно доклада на същата.

Уважаеми колеги, предлагам прегласуване, предлагам да отхвърлите този текст не по същество, а заради некоректна редакция. Ясно стана, че се има предвид на какви условия отговарят или какви реквизити съдържат научните проекти, за да участват в конкурс за финансиране, но тази идея, това съдържание, това значение не може да се придаде с израза „конкурсен научен проект”. Затова най-малкото отложете приемането на този текст и предложете коректна редакция, защото е срам да превърнете в правна норма един абсолютно недопустим, този път ще го кажа „идиотски” израз.

редакцията на комисията за § 15, който става § 18 съгласно доклада на комисията.

По § 21 има предложение на народните представители Соколова и Михайлова.

Оценяването и класирането на представените проекти се извършва съобразно критериите по чл. 25, методиката по чл. 15, ал. 2 и при условия и по ред, определени с Правилника на Фонд „Научни изследвания”.”

Конкурсните проекти се оценяват от независими национални и/или международни оценители. (2) Временните научно-експертни комисии представят на Изпълнителния съвет резултатите от проведените конкурси и класираните проекти съобразно получените оценки. (3) Въз основа на класирането за всеки конкурс, извършено по реда на чл. 28, Изпълнителният съвет с решение определя проектите, които ще бъдат финансирани, и размера на средствата, които им се предоставят, в рамките на общия размер на определените за конкурса финансови средства. (4) Въз основа на решението по ал. 3 управителят на Фонд „Научни изследвания” сключва договор, с който се определят условията за финансиране и изпълнение на всеки от определените за финансиране проекти.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 25, съгласно доклада.

„Чл. 29а. Всеки проект се финансира самостоятелно и независимо от други проекти съобразно заложените в него цели, план за изпълнение, финансов план и очаквани резултати.”

който става § 23, които комисията подкрепя.

Превишаването на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност в бюджета на фонд „Научни изследвания” за следващата година.” Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви, господин председател. Всъщност, колеги, текстът, който предлагаме да бъде заложен, според мен е смислен и може да бъде подкрепен от пленарната зала. Твърдението, с което той не беше подкрепен, е, че фонд „Научни изследвания”, бидейки второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, няма право на приходен остатък, който да ползва в бюджета си за следващата година. Само че този текст със същото съдържание е записан в Закона за висшето образование и е свързан с бюджетите на държавните висши училища, които също са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. аз мисля, че е въпрос на общата ни воля този текст да бъде приет, да остане в Закона за насърчаване на научните изследвания, бюджетът на фонд „Научни изследвания” да бъде изваден на отделен ред и да дадем една по-сериозна законова стабилност на неговата работа. Останалите възможности за работа на фонд „Научни изследвания” ще обсъждаме, когато обсъждаме Закона за държавния бюджет. Благодаря.

Но го правя със желание наистина да си бъдем полезни. Изразът „конкурсен проект” трябва да отпадне от закона, защото той представя в езикова форма форма некомпетентността вече не само на вносителя, но и на парламента, защото ще излезе в такава редакция. Тук мъничко да се абстрахираме от пристрастия и да си зададем въпроса защо и случайно ли действащият закон използва един доста по-коректен израз. Тоест коректен израз. Той не е по-коректен израз, просто е коректен, защото другият е некоректен. Действащият закон говори за критериите, по които се оценяват кандидатстващите в конкурсите проекти. Ето това е изразът, за който ме питахте. Разбира се, че няма процедура, по която да прегласувате, но това се е случвало. Оставям на ваша отговорност дали ще оставите в закона този израз „конкурсен научен проект” или ще го замените с коректния израз „критериите, по които се оценяват кандидатстващите в конкурсите проекти”. Това е коректният израз. Изразът „конкурсен проект”, особено изразът „конкурсен научен проект”, предложен от вносителя, вече казах какво е. Решете вие. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова за създаването на нов чл. 32а с текста, посочен в доклада, което предложение комисията не подкрепя.

Гласували 85 народни представители: за 12, против 56, въздържали се 17. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Стоичков.

„Допълнителната разпоредба” се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 5 се изменя така: „5. „Млад учен” е лице, което извършва научноизследователска и научно - образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й.” 2. Създават се точки 6, 7 и 8: „6. „Докторант” е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен „Доктор”; 7. „Постдокторант” е учен, който е придобил образователна и научна степен „Доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й; 8. „Уникална научна инфраструктура” са съоръжения, научни центрове и интегрирани комплекси, които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат специализирано научно обслужване, нямат аналог на национално ниво и/или са партньорска структура на инфраструктури, определени от европейски стратегически кворум за изследователски инфраструктури и включени в Европейската пътна карта за научноизследователска инфраструктура.”

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 25: „§ 25. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието, младежта и науката: 1. издава правилника по чл. 7а; 2. привежда в съответствие с този закон, съгласувано с министъра на финансите, Правилника на фонд „Научни изследвания”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 25, съгласно доклада.

Гласували 81 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието, а с това на второ гласуване и Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, под № 002-01-30,

Първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции да стане т. 8. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

внесен под № 002-01-63 от Министерския съвет на 13.07.2010 г. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Доклади има от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, както и от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае господин Главчев. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Преди да ви запозная с доклада на комисията, ще ви предложа да гласуваме допускане в залата на следните лица:

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г. На заседание, проведено на 29 септември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г. Целта на законопроекта е хармонизиране на българското законодателство с последните достижения на правото на Европейския съюз в банковата сфера, преодоляване на някои несъвършенства и пропуски в действащия закон, установени от практиката по прилагането на закона. Основните промени са следните: С проекта се въвеждат основните изисквания на Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, чиято цел е да се повиши ефективността на надзора и да се подобри сътрудничеството между компетентните органи в отделните държави членки, които упражняват надзор върху банките. Измененията са в отговор на финансовата криза, която подчерта необходимостта от по-добра координация между компетентните органи с цел осигуряване на цялата необходима информация при осъществяване на възложените им функции и за запазване на финансовата стабилност в отделните държави. Въвежда се изискване за вземане на съвместни решения между компетентните органи при определяне адекватността на консолидирания собствен капитал. Целта е усъвършенстване на системата за надзор върху банкови групи и финансови холдинги, които осъществяват дейност в няколко държави членки. Предвижда се създаването на надзорни колегии, чиято основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация на действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор и при възникване на извънредни ситуации. народна банка като орган, който осъществява надзора върху банките в страната, да отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата стабилност на другите държави членки, в които съответните банки осъществяват дейност. С оглед подобряване обмена на информация в проекта се урежда изискване Българската народна банка, когато е консолидиращ надзорен орган, да уведомява централните банки и органите, които осъществяват надзор върху финансовите пазари, финансовите институции и платежните системи в другите

След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 10 народни представители, „въздържали се” – 6 народни представители, без „против”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г.”

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 002-01-63, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2010 г. На заседанието, проведено на 8 септември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. заседанието на комисията взеха участие: Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите, представители на Българска народна банка: Нели Кордовска – главен директор на управление „Банков надзор”, и Тихомир Тимнев – директор на дирекция „Правно обслужване и административна дейност”, експерти. Пълното становище на комисията отразява следните основни моменти: I. Настоящият законопроект въвежда изискванията на Директива

експозиции, надзорна уредба и управление при кризи. II. С въвеждане на разпоредбите на горепосочената директива в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции се цели постигане на необходимото равнище на сближаване на надзорните практики между компетентните органи в отделните държави членки и укрепване устойчивостта на финансовата система. Със законопроекта се предвижда: 1. създаване на надзорни колегии, чиято основна цел е да осигурят подходяща организация за обмен на информация координация при упражняването на текущия надзор; 2. създаване на надзорни колегии от страна на БНБ; 3. възможност за определяне на даден клон за значим, чрез който дадена банка осъществява дейност в държава, различна от държавата, в която е лицензирана; банка като орган, който осъществява надзор върху банките в страната, да отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата стабилност на другите държави членки, в които съответните банки осъществяват дейност; на последно място, участие на БНБ в Комитета на европейските банкови надзорни органи. Въз основа на гореизложеното може да се направи заключение, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

и 2007/64/ЕО по отношение на банки - филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи. В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции,

Първо, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на два въпроса от народните представители Пламен Орешарски и Димитър Горов; и Лютви Местан и Хасан Адемов. Второ, министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Антон Кутев и Меглена Плугчиева - два въпроса, и на питане от народните представители Яне Янев и Димитър Колев. Трето, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговори на четири въпроса от народните представители Румен Такоров - два въпроса, Станислав Иванов, Димитър Горов и на две питания от народните представители Димчо Михалевски и Иван Николаев Иванов. Четвърто, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на четири въпроса от народните представители Петър Димитров, Емил Димитров, Захари Георгиев и Иван Николаев Иванов. Пето, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на въпрос на народния представител Меглена Плугчиева и на едно питане от народния представител Николай Пехливанов. Шесто, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова и Меглена Плугчиева и на питане от народните представители Ангел Найденов и Емилия Масларова. Седмо, министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос на народния представител Меглена Плугчиева. Осмо, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на два въпроса от народните представители Михаил Михайлов и Лютви Местан.

министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос с писмен отговор от народния представител Румен Такоров. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов не може да участва в заседанието за парламентарен контрол и да отговори на питане от народния представител Георги Пирински поради официалното посещение в Република България на министър-председателя на Унгарската република господин Виктор Орбан от 7 до 8 октомври т.г. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и министърът на правосъдието Маргарита Попова. Съобщение за парламентарния контрол във връзка с персонална промяна в Министерския съвет. Във връзка с персоналната промяна в Министерския съвет, гласувана от Народното събрание на 6 октомври 2010 г., въпросите от народните представители, зададени към освободения министър на здравеопазването, на които не е отговорено, се поемат от новия министър на здравеопазването Стефан Константинов.